Dragica (SDP)** A sada ćemo objediniti raspravu - Konačni prijedlog zakona o lijekovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 381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 Hvala vam lijepo. Dakle, predloženi Zakon o lijekovima omogućava provedbe uredbi koje se odnose na ovlasti Europske komisije za odobravanje lijekova centraliziranim postupkom, davanje odobrenja za lijekove za liječenje teških i rijetkih bolesti te lijekova za primjenu kod djece. Pristupanjem EU Republika Hrvatska postaje dio jedinstvenog unutarnjeg tržišta EU. Pravne osobe koje su sukladno važećem zakonu obavljale djelatnosti propisane tim zakonom morale su imati sjedište u RH. Ovim zakonskim Ovim zakonskim prijedlogom omogućuje se obavljanje djelatnosti fizičkim i pravnim osobama sa sjedištem u EU, odnosno europskom gospodarskom prostoru. Predloženi zakon uvodi sasvim nove pojmove kao što su unos lijekova, posredovanje lijekovima, paralelni uvoz i paralelni promet lijekova na veliko. Uvozom lijekova smatra se samo uvoz iz trećih zemalja te su po prvi puta propisani uvjeti za proizvodnju i promet djelatnih tvari. Za provedbu zakona čije se donošenje predlaže nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Za prijedlog Zakona o medicinskim proizvodima mogu reći da vodeći računa o potrebi potpunog usklađenja domaćeg zakonodavstva s propisima na području kvalitetnih i sigurnih medicinskih proizvoda kao proizvoda od posebnog značaja za zdravlje ljudi predloženim zakonom omogućava se prilagodba domaće pravne regulative zakonodavstva EU. Zakonom se utvrđuju zahtjevi za medicinske proizvode, klinička ispitivanja medicinskih proizvoda, proizvodnja medicinskih proizvoda, ocjenjivanje sukladnosti i osnova oznaka sukladnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, upis u očevidnik medicinskih proizvoda, promet, oglašavanje, vigilancija i nadzor nad medicinskim proizvodima. Odredbe ovog zakona primjenjuju se na medicinske proizvode i njihov pribor uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode i aktivne medicinske proizvode za ugradnju. Predloženi zakon koncepcijski i sadržajno podijeljen je na posebna područja čime se omogućava lakša primjena predloženih rješenja. Predloženim Zakonom o medicinskim proizvodima omogućuje funkcioniranje jedinstvenog unutarnjeg tržišta tržišta EU pri čemu se omogućuje fizičkim i pravnim osobama obavljanje djelatnosti pod jednakim uvjetima bez obzira imaju li sjedište u nekoj od država EU ili u RH. Provedba predloženog zakona neće zahtijevati dodatna sredstva iz državnog proračuna. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a potpredsjednik gospodin Željko Reiner. Izvolite kolega. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine zamjeniče ministra. Pa evo imamo pred sobom dva zakona koji zapravo znače usklađivanje našeg zakonodavstva sa europskim. Mi smo i dosada imali zakone koji su zapravo od ja se usuđujem reći vrlo ranih dana Hrvatske države bili avangardni na neki način kad se govori o lijekovima jer smo imali i '90-ih godina zakone koji su zapravo u dobrom dijelu slijedili direktive EU i i za razliku od mnogih drugih zemalja u tranziciji to smo područje odavno vrlo dobro riješili. Tako da srećom nije tu bilo u Hrvatskoj nikad nekakvih problema. I ovi zakoni su zapravo ja bih rekao samo usklađivanje sa činjenicom da evo nepunih 3 tjedna ulazimo u EU i naravno slijedom toga moramo poštivati i neka druga pravila. Naravno doći će i do daljnjih prilagodbi drugih propisa prema aktualnom zakonodavstvu EU ali ono što je ključno u ova dva zakona to je slobodno kretanje roba. Zapravo taj dio zakona je i upravo zato se očito to donosi novi zakon, a to je da zapravo se osigura protok medicinskih proizvoda i lijekova u odnosu na različite zemlje unutar EU. Zakon se Zakon se primjenjuje, ovaj o lijekovima naravno, vezano uz lijekove, a ovaj o medicinskim proizvodima naravno vezan za klinička ispitivanja medicinskih proizvoda, proizvodnju njihovu, ocjenu sukladnosti i oznake sukladnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, upis u očevidnik medicinskih proizvoda, promet, oglašavanje, vigilanciju i naravno nadzor nad tim proizvodima. On se, kad govorimo o medicinskim proizvodima, odnosi i na pribor, uključuju in vitro dijagnostičke medicinske proizvode i aktivne medicinske medicinske proizvode za ugradnju, a velim sve to skupa zapravo je očito bilo motivirano da bi se omogućilo funkcioniranje jedinstvenog unutarnjeg tržišta unutar EU pri pri čemu se onda omogućuje i fizičkim i pravnim osobama obavljanje djelatnosti pod jednakim uvjetima bez obzira imaju li sjedište u nekoj od država EU ili u Hrvatskoj što je različito naravno od onoga, od u kojoj smo bili dosada kada nismo bili dio EU. Ja bih naglasio posebno neke aspekte koje mislim da je vrlo važno a to je pitanje koje je riješeno i u ovom zakonu, a koje je srećom Hrvatska i ranije rješavala, a to je da se ne dozvoljava kupnja lijekova internetom. To je izrazito važno zbog toga što na crnom tržištu upravo preko interneta, elektronske pošte raznih oglasnika itd. se javljaju lijekovi koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet niti u ozbiljnim zemljama a naravno niti u Hrvatskoj, kao takvi su oni uvijek upitne kvalitete i sigurnosti. I zapravo u mnogim razvijenim zemljama, zemljama koje koje mi ponekad držimo da su regulativi i u kontroli iznad Hrvatske imamo zapravo sustave koji postoje a koji upravo takvim krivotvorenim lijekovima omogućuju pristup ogromnom broju korisnika. I danas na Internetu uistinu postoji jedno ogromno ilegalno tržište krivotvorenih proizvoda koji ponekad mogu biti opasni po zdravlje bolesnika, u najmanju ruku im neće pomoći. Budući da Internet naravno nije nikako ne može se ni provjeriti kakvoća ni podrijetlo lijekova koji se tamo oglašavaju. I to je nešto što zapravo dovodi onda do izlaganja korisnika pogibelji po zdravlje i u najmanju u najmanju ruku rizika, rizik za zdravlje. I ponovo naglašavam mislim da je vrlo dobro što je i u ovom Zakonu ali i u dosadašnjim zakonima nije zapravo to na neki način pod navodnicima da tako kažem "liberalizirano" i omogućeno da dostupnost građana tim lijekovima. Što se ponekad čini privlačnim. Jer zapravo, naravno ti lijekovi se ne, često reklamiraju kao puno jeftiniji, dostupniji itd.. Ali se radi zapravo o jednoj ozbiljnoj pogibelji. I lijekovi i medicinski proizvodi moraju biti apsolutno sigurni za korisnike i temeljni je pristup i princip uvijek da korist njihove primjene mora biti veća od eventualnih rizika. Tako da je svaka država pa tako i Hrvatska mora provoditi vrlo strogi nadzor nad lijekovima i medicinskim proizvodima prije ali i nakon njihovog stavljanja na tržište. Osim toga upravo zato postoje da tako kažem kao što je u Hrvatskoj …/Govornik se ne razumije./… koja o svim sigurnosnim informacijama o lijekovima i medicinskim proizvodima koji su dostupni hrvatskim bolesnicima mora obavještavati javnost i davati preporuke o uporabi. I dobro je da je to kvalitetno i dalje regulirano. Naravno uvijek se postavlja pitanje kakvi će biti pojedini podzakonski akti jer to tu nije nevažno. I ja se nadam da će podzakonski akti ali i akti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji tu također nisu baš potpuno nevažni nego su dapače, obrnuto itekako važni biti zapravo usklađeni sa onim što je proklamirana politika i Hrvatske države. A i što će jamčiti ne samo sigurnost lijekova i medicinskih proizvoda hrvatskim bolesnicima nego i to da dobe najkvalitetnije lijekove i medicinske proizvode za najprimjereniju cijenu ja bih rekao. Slijedom toga će biti vrlo vrlo važno kako će se rješavati ono što se hrvatski lijepo kaže priceing, odnosno određivanje cijena medicinskih proizvoda i lijekova jer tu leži ja bih rekao niz zamki mogućih od zamki da se u želji da što je moguće jeftiniji proizvodi ode u jednu krajnost pa onda ne uspije ostvariti opskrbljenost tržišta određenim lijekovima ili medicinskim proizvodima. I naravno da se ode s druge pak strane u drugu krajnost pa da hrvatski građani naravno preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i državnog proračunu plaćaju lijekove i medicinske proizvode skuplje nego što bi to trebali. To je dakle cijeli jedan spektar koji je moguć a u kojem će sasvim sigurno biti vrlo važno da i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje a i naravno Ministarstvo zdravlja kao na neki način ipak nadređeno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje nađe pravi put i pravi omjer između te dvije krajnosti kako bi se osiguralo ono što naravno svi želimo a to je sigurna opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima svih hrvatskih građana koji to trebaju. Hvala vam lijepo.

Hvala